objedinit ćemo raspravu o - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 223 i - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, hitni postupak,

Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun, gospodarstvo, zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno izlaganje o oba zakona zamjenik ministra financija gospodin Boris Lalovac. Izvolite. Ivan (HDZ)** Prije nego što krene rasprava s obzirom da je Zakon o izmjeni zakona o tržištu nafte i naftnih derivata usvojen u Hrvatskom saboru na 22.sjednici kao PZE 676 postavlja se jedno pitanje i nama u klubu a i svim ostalim zastupnicima, da li bilo kakva izmjena zakona PZ zakona može ići bez PZE. I ja moram na početku rasprave upozoriti to sam rekao jučer na odboru, bez obzira što se mijenja da nam se ne dogodi ono što nam se dogodili sa potporom o poljoprivredi da smo u ovom Visokom domu usvojili zakon i onda smo dobili packe iz Bruxellesa i za 2 tjedna smo taj isti zakon morali usklađivati sa sa onim primjedbama koje su nam dali u Bruxellesu. Dakle ovaj zakon je cijelo vrijeme vođen kao PZE zakon i bez obzira na promjene ovakve ili onakve to je PZE zakon i ne možete ga drugačije raspravljati. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. O tome ćemo kroz raspravu i na kraju ćemo se o tome izjasniti. Hvala lijepa. Izvolite zamjeniče Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Znači pred vama su dva zakona o izmjenama i dopunama zakona. Jedan je zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima drugi zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata. Glavna intencija predlagatelja je da zbog postupnog dostizanja minimalnih trošarina na naftne derivate sukladno pravnoj stečevini EU i obvezama koje je RH preuzela, a bez povećanja maloprodajnih cijena predlaže se ukidanje naknada za poticanje proizvodnje biogoriva. Do sada je prikupila HANDA hrvatski operater tržišne energije i preusmjeravanje novčanih sredstava koje su se na taj način prikupljali iz maloprodajne cijene naftnih derivata na ime trošarina. Poticaj za proizvodnju goriva će se isplaćivati iz državnog proračuna u visini naknade koju odredi Vlada RH odlukom. Ukidanjem predmetne naknade istovremeno povećavanje trošarina na motorna benzine, plinska ulja i kerozije za pogon vrši se usklada sa minimalnim trošarinama na način da se ne povećava cijena goriva. Stupanje na snagu zakona je 1.siječnja 2013.istovremeno kada i uredba o visini trošarina na motorne benzine i plinska ulja i kerozin za pogon. Također slična namjena je kroz zamjenu i izmjenu Zakona o zaštitu tržišta nafte i naftnih derivata gdje se predlaže izmjena ukida se naknada za financiranje HANDA-e i preusmjeravanje novčanih sredstava koja se na taj način prikuplja iz maloprodajne cijene naftnih derivata na ime trošarina dok će se financiranje HANDA-e rada izvršiti putem državnog proračuna RH. I isto je obrazloženje zbog dostizanja naknada. Znači ovih 5 lipa koja je bila zapravo na biogorivima i ovaj dio 15 lipa i koja su bila na HANDA-i odnosno 25 lipa su se zapravo pretočile u uredbu Vlade vezano za korekciju u tom dijelu trošarina, znači ta uredba stupa 1. siječnja 2013. godine, donesena je na sjednici Vlade tako da i ova dva zakona su zapravo u tome dijelu harmonizirana da stupaju na snagu 1.siječnja 2013.godine, a sve sa svrhom zadržavanja određenih minimalnih trošarina kojih se Republika Hrvatska prilikom ulaska treba taj dio korigirati. mogu reći stvarno korektna rasprava i na tim dijelu odborima i pitanje financiranja, znači ovaj dio financiranja iz proračuna zapravo osigura i za HANDA-u i za ovaj dio biogoriva. Moram također napomenuti da sve obveze koje zapravo HANDA ima i prilikom znači obnavljanja tih zaliha i financiranja investicija da se neće odnositi neće odnositi na ovu izmjenu zakona gdje se mijenjaju zapravo izvori financiranja, da će se sada odrediti kroz državni proračun, a ne više kroz ovaj dio naknade. Također u direktivama Europske unije se ne naznačava taj dio na koji način će se izvršiti financiranje moraju biti osigurane znači 90-dnevne zalihe i da se zapravo, znači suština je zapravo da se osiguravaju sirova nafta kao strateška … zaliha, znači za funkcioniranje sustava. Znači ovo je isključivo intencija znači zamjene ovih dijela naknade koji se zapravo sada isplaćuju iz državnog proračuna. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Da li žele predstavnici radnih tijela? Ne. tijela? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a raspravu su podijelili Branko Bačić i Đuro Popijač. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine zamjeniče ministra. Klub HDZ-a neće podržati Prijedlog zakona o dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz iz formalnih, ali i sadržajnih razloga. Ja sam jučer na Odboru za zaštitu okoliša i prirode pomoćnika ministra financija pitao da li će se zajedno sa dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz mijenjati Zakon o trošarinama ili nekakav drugi akt kojim bi se regulirao raspored sredstava od trošarina za poticanje proizvodnje biodizela na što mi je on rekao da ne treba. No na sjednici Vlade na kojoj je Vlada i usvojila ovaj Prijedlog zakona o dopunama Zakona o biogorivima donesena je uredba kojom se mijenja visina trošarina u Republici Hrvatskoj, a tu je odluku Vlada donijela temeljem Zakona o trošarinama čime je potvrđeno to što sam jučer rekao na odboru, da je bilo nužno mijenjati odluku, odnosno uredbu o trošarinama. To je posve jasno i proizlazi iz samoga zakona. Druga stvar koja nas u klubu HDZ-a također čudi da zakon čiji je izvorni predlagač Vlada, a Vladi Ministarstvo gospodarstva kojim se zakonom regulira pitanje energetskog sektora u Republici Hrvatskoj u pravilu predlaže Ministarstvo gospodarstva pa i onda kada je predlagalo izmjene ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima također je predlagalo Ministarstvo gospodarstva pa zbog toga u ovom obrazloženju koje ste nam dostavili na klupe doista nedostaje svega onoga što bi prema Poslovniku Hrvatskog sabora trebao sadržavati jedan zakon u onom dijelu koji se odnosi na obrazloženje i ocjene stanja oblasti za koju se zakon mijenja. Dakle niti su navedeni razlozi zbog kojih se zakon donosi osim što ste rekli da se zbog usklađivanja sa minimalnim trošarinama. Pitanja koja se njime rješavaju objašnjen je u odredbi predloženog zakona podatke o financijskim sredstvima za provođenje zakona. Naime, meni je i nama u klubu HDZ-a čudno da Ministarstvo financija kaže da provedbom ovog zakona neće se trebati osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu kad ovaj zakon upravo jedino to i mijenja. Naime, do sada je prema postojećem zakonu kojega danas dopunjujemo naknada za poticanje proizvodnje biodizela, biogoriva u Republici Hrvatskoj za prijevoz bila namjenska, plaćali su je distributeri goriva u Republici Hrvatskoj u visini od 5 lipa po prodanoj litri i to na poseban račun Hrvatskog operatera tržišta energijom, dakle HOTE. A ovim zakonom se takva odredba zakona mijenja na način da se ta sredstva više ne ubiru, više nisu namjenska sredstva, više njima ne raspolaže na način kako je do sada raspolagalo Hrvatski operater tržišta energijom već kroz trošarine se naplaćuje taj iznos jasno je da time se donosi do povećanja prihoda u državnom proračunu temeljem povećanja iznos za trošarine, a s druge strane se uvodi i novi rashod na pozicije državnog proračuna koji će Vlada na prijedlog Ministarstva gospodarstva uz suglasnost Ministarstva financija jednom godišnje prosljeđivati Hrvatskom operateru tržišta energijom. Prema tome ne stoji činjenica i ono što ste vi napisali u ovom prijedlogu zakona da ne treba nikakvih dodatnih sredstava u državnom proračunu kad se s jedne strane povećavaju prihodi državnog proračuna, a s druge strane se povećavaju rashodi i bilo je potrebno prvenstveno zbog jasne upute Hrvatskim proizvođačima biogoriva znati koliko će se na pozicije državnog proračuna u 2013. godini izdvojiti za poticanje biogoriva. Tim više što je Republika Hrvatska u postupku pristupanja u članstvu u Europsku uniju preuzela vrlo zahtjevne obveze u dijelu koji se odnosi na energetski sektor i to u prvom redu da će se smanjiti emisija stakleničkih plinova za 20%, povećati udjel korištenja obnovljivih izvora energije na 20%, povećanje energetske učinkovitosti za 20% te ono što je bitno za ovaj zakon, obvezujući cilj za svaku državu članicu Europske unije minimalno 10% udjela energije iz obnovljivih izvora energije. Dakle, Vlada je paralelno sa izradom prijedloga ovoga zakona na svojoj sjednici 31. listopada donijela odluku kojom je smanjila naknadu za za poticanje proizvodnje biogoriva sa 5 lipa na 3 lipe, dakle 40%. U isto vrijeme donijela je uredbu kojom se smanjuje novčani poticaj proizvođačima biogoriva u RH sa 3,46 kuna na 2,82 kune za biodizel i sa 1,75 kuna na 0,26 kuna za bioetanol. Dakle, postavlja se pitanje kakva je to poruka i što Vlada želi poručiti hrvatskim proizvođačima biogoriva u trenutku kad smo se prihvatili i kad smo preuzeli obvezu da ćemo 10% goriva za prijevoz proizvoditi, osigurati iz biogoriva u isto vrijeme smanjivati naknade proizvođačima biogoriva, smanjivati naknadu distributerima za poticanje proizvodnje biogoriva. Dakle, nama tu nije jasno. Mislimo da time Vlada šalje jasnu poruku da destimulira jednu obvezu koju smo preuzeli u klimatsko-energetskom trećem paketu EU, da obeshrabruje proizvođače biogoriva u RH i da s i da s druge strane to jasno šalje poruku da ćemo, a morat ćemo ispuniti obvezu od 10% proizvodnje, odnosno utroška biogoriva u gorivu za prijevoz, da ćemo znači to gorivo uvoziti i sufinancirati inozemna strana energetska postrojenja koja će biogorivo proizvoditi, a mi ćemo ga morati u RH koristiti za prijevoz. Dakle, čini mi se da Vlada s tim odlukama s jedne strane destimulira proizvodnju biogoriva, šalje obeshrabrujuću poruku svima onima koji su krenuli u izgradnju postrojenja za proizvodnju biogoriva, smanjuje novčane poticaje i subvencije tim istim potrošačima, a s druge strane distributerima koji danas imaju u maloprodajnoj cijeni goriva utvrđenu naknadu od 5 lipa po litri goriva smanjuje za 40%. To jednostavno apsolutno niti je prihvatljivo sa aspekta poticanja i očuvanja okoliša u RH s jedne strane, a s druge strane i u u obvezi RH da ispunimo sve one obveze koje smo preuzeli iz klimatsko-energetskog paketa EU. I još jedna važna stvar koju Vlada nije napravila. Dakle, niti ovaj zakon koji sada slijedi, koji se odnosi na HANDU, a pogotovo ne ovaj zakon koji se odnosi na na oblast proizvodnje biogoriva u RH nije uputila u javnu raspravu koja je trebala trajati 30 dana se ne razumije./… konvenciji i svim onim pozitivnim zakonskim propisima koji se odnose na zaštitu okoliša u RH prema kojim propisima su svi oni zakoni koji se referiraju na stanje okoliša u RH, koji koji utječu na stanje okoliša u RH moraju proći tu javnu raspravu od 30 dana i omogućiti svima zainteresiranima da se o tome očituju. Prema tome, niti u obrazloženju kojega ste dostavili uz ovaj zakon niste spomenuli niti uredbu koju je donijela Vlada kojim je smanjila novčane poticaje za proizvodnju biogoriva, niti ste spomenuli odluku od 31. listopada koju je također donijela Vlada i smanjila je naknadu za poticanje biogoriva ukazuje na to, dakle da brzamo sa ovim zakonom, da smo ga po meni trebali donijeti u vrijeme i paralelno sa Zakonom o trošarinama. I ovaj i Zakon o HANDA-i koji je, odnosno naftnim derivatima u prvom redu kada govorimo o ovom zakonu to je politiku, energetsku politiku u dijelu koji se odnosi na proizvodnju biogoriva. Prema tome, ono što minimum što mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice očekujemo da Vlada ovaj zakon povuče u drugo čitanje da da nam jasno kaže kako i na koji način promišlja provedbu tog trećeg energetskog paketa, na koji način Vlada ima namjeru poticati proizvodnju biogoriva u RH, kako temeljem zakona drži da će provesti odredbu, odnosno obvezujući cilj da ćemo minimalno 10% udjela energije iz obnovljivih izvora …/Govornik se ne razumije./… sami proizvoditi i time otvoriti nova radna mjesta u RH. Prema tome, Hrvatske demokratske zajednice zbog, rekao sam i formalnih, a sadržajnih razloga ne može prihvatiti ovaj Zakon, već predlaže da ga Vlada povuče i uputi u drugo čitanje. I bilo bi jako dobro kada bi ga Vlada uputila zajedno sa Zakonom o trošarinama kojeg ste gospodine zamjeniče vi i obećali prije mjesec dana kada smo govorili o Zakonu o trošarinama da će novi Zakon o trošarinama doći pred pred ovaj Sabor do nove godine i kada sam vas upozorio da će hrvatski brodari zbog trošarina biti u kud i kamo nepovoljnijem položaju u odnosu na druge brodare ako se na njih bude odnosio postojeći Zakon o trošarinama. Prema tome, evo u tom smislu ne možemo zakon podržati u ovakvom obliku. Gospodine potpredsjedniče, zamjeniče, kolege. Prvo trebam konstatirati naravno da je ovaj zakon u eksplicitnoj odgovornosti i nadležnosti Ministarstva gospodarstva, i jedan i drugi. Pred godinu ili dvije godine, početkom 2011. isto smo imali izmjene Zakona o tržištu naftnih derivata gdje je ovdje stajala predstavnica Ministarstva gospodarstva, tako da ne znamo cijeneći naravno i ne podcjenjujući vašu ulogu ovdje zašto ovdje nema nikoga ispred Ministarstva gospodarstva. I bilo bi zanimljivo čuti zapravo što oni misle o tome. No, evo to je tako kako je. Dakle, Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata uređeno je obavljanje i sljedećih djelatnosti: proizvodnja naftnih derivata, transport nafte i naftovodima, transport nafte i derivata produktovodima, trgovina na veliko naftnim derivatima, trgovina na malo naftnim derivatima, skladišta nafte i naftnih derivata i trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu nafte i naftnih derivata. osnovana je Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, te su uređene mjere za sigurnu i pouzdanu opskrbu naftom i naftnim derivatima. Zakon je u potpunosti usklađen sa svim pravnim aktima Vijeća EU iz ovog područja. Također, u području sigurnosti opskrbe tržišta i naftnim derivatima zakon je u cijelosti usklađen i s Direktivom Vijeća 2006/67 EC kojom se uređuje pitanje čuvanja obveza zaliha nafte i naftnih derivata. U postupku pregovaranja o priključenju Republike Hrvatske EU sigurnost opskrbe u smislu formiranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata bilo je jedno od ključnih pitanja za privremeno zatvaranje Poglavlja 15. – Energetika. Republici Hrvatskoj odobreno je prijelazno razdoblje za formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata do 31. srpnja 2012. godine uz prvenstveno obrazloženje da je na području RH potrebno izgraditi značajne skladišne kapacitete što zahtjeva vrijeme i znatna financijska sredstva. U međuvremenu vijeće je 14. rujna 2009. godine usvojilo novu direktivu o čuvanju obveznih zaliha i/ili naftnih derivata, a s ciljem približavanja pravnog okvira EU pravnom okviru Međunarodne agencije za energiju i s ciljem povećanja raspoloživosti obveznih zaliha te boljeg nadzora nad zalihama. Novom direktivom značajno je izmijenjena obveza formiranja obveznih zaliha i u smislu količine obveze i u smislu načina određivanja obveze što izravno utječe i na strukturu obveznih obveznih zaliha. Nadalje, novom direktivom predviđa se osnivanje središnjeg tijela unutar svake države članice koje bi bilo isključivo zaduženo za nabavu i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata, a znatno se pojačavaju i zahtjevi za izvješćivanjem o stanju obveznih i komercijalnih zaliha nafte i naftnih derivata. Novu direktivu zemlje članice dužne su primijeniti najkasnije do 31. prosinca 2012. godine. Da bi se u cijelosti ugovorila izgradnja potrebnih skladišnih kapaciteta na državnom području RH koliko za skladišta za sirovu naftu, a koliko za naftne derivate i posljedično preuzela obveze dugoročnog skladištenja bilo bilo je potrebno što prije uskladiti se s novom direktivom gdje se dugoročni sastav obveznih zaliha treba procijeniti po izračunu kojeg propisuje nova direktiva. Izmjenama Zakona 2011. izvršilo se usklađivanje s novom direktivom vijeća i unijele odgovarajuće izmjene i dopune koje se odnose i na ograničavanje raspolaganjem i pojačani nadzor nad obveznim zalihama nafte i naftnih derivata, izvješćivanje, poslovanje obveznim zalihama, djelatnost i predmet poslovanja Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata kao središnjeg tijela za obvezne zalihe u RH. To govorim iz tog razloga što definitivno nije točna vaša konstatacija da se ove izmjene zakona ne tiču pravne regulative i da niste trebali ići po mišljenje u Europsku komisiju što se tiče ovog zakona. Time su se stvorili preduvjeti da se pravni okvir RH u cijelosti uskladi s pravnom stečevinom EU u području sigurnosti opskrbe tj. formiranja i čuvanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata koja će biti na snazi i nakon 31.12.2012. godine. Ispunili su se dakle preduvjeti nužni za izgradnju dijela planiranih skladišnih kapaciteta na državnom području RH tj. pokretanja investicijskog ciklusa vrijednog oko milijardu kuna, a koji bi se trebao okončati najkasnije do polovine 2013. Ovo su bile dakle temeljne činjenice što smo dosada učinili na području usklađivanja s temeljnim načelima Međunarodne agencije za energiju u pogledu povećanja raspoloživosti obveznih zaliha nafte i naftnih derivata. A to je temeljni razlog zbog kojeg je HANDA kao neovisna agencija i ustrojena i zašto je i uspostavljen neovisni oblik financiranja. Ovim izmjenama se ukida samostalnost i neovisnost ove agencije i ugrožava sve što je dosada učinjeno na području uređivanja energetskog tržišta kao i sigurno pouzdano uspostavljanje obveznih zaliha ovih energenata. Sredstva koja su namijenjena osiguravanju zaliha nafte i derivata kao i izgradnja kapaciteta nikako ne mogu i ne smiju biti dio poreznih prihoda bilo koje vrste. Ova aktivnost ne može i ne smije dijeliti sudbinu proračuna jer zaista s proračunom nema nikakve veze. Stoga mislimo da Vlada grubo krši obveze preuzete potpisivanjem ugovora s EU i da je ovaj zakon morao proći proces usklađivanja s No, temeljni razlog ovih izmjena je očito grozničav pokušaj pronalaženja prihoda proračuna bez obzira na posljedice. Isto se odnosi i na biogoriva. Dakle, i ovdje je temeljno pitanje kakve veze ima proračun s poticanjem proizvodnje biogoriva? Očito je dakle da je ministar financija i ovdje pronašao način kako da dodatno namakne kojih 100-njak milijuna kuna u proračun bez naravno odgovornosti za posljedice takve odluke i za urušavanje uspostavljenog sustava poticanja izgradnje obnovljivih izvora energije. Zato i ne čudi što ovdje nikoga iz Ministarstva gospodarstva nema. Čudim se kako ste zaboravili i naknadu za izgradnju obnovljivih izvora električne energije no vjerojatno će to biti i sljedeći korak. Vaša ideja je da naknade iz litre dizela i benzina 5 lipa prebacite u trošarine, da naknadu od 200, 300 i 50 kuna po tome prebacite u trošarine i bitno povećate prihode proračuna iz naslova trošarina. No, zakon ne govori o tome koliko ćete iz tog vratiti HROTE-u i HANDA-i nego kažete da će se financirati prema potrebi. Znači Ministarstvo financija će odlučivati kada i koliko će se vratiti u funkciju nabave zaliha nafte i naftnih derivata i poticaja za izgradnju postrojenja za biogoriva. Ali nešto je zapravo posebno očito što niste spomenuli u vašem prvom obraćanju u Zakonu o tržištu nafte kojim se ukida mogućnost stjecanja dionica od strane HANDA-e. Znademo dakle da HANDA posjeduje preko nešto više od 26% dionica JANAF-a. Ovim zakonom se ukida mogućnost da HANDA i dalje posjeduje te dionice. I što je, pitamo se dakle, što je pozadina takvog zakona? Dakle, i vi ste stavili težište na trošarine i prešutjeli ste ovu činjenicu da HANDA više neće moći imati dionice JANAF-a, 26%. Što je razlog tome i koji je cilj takve izmjene? I niste, dakle sad tu možda ćete odgovoriti ali postavljeno je pitanje dakle što ćete učiniti sa tim dionicama i kakva je njihova daljnja sudbina. Ovo je dakle očigledno prvo nekoliko razloga važnih zašto se ne može prihvatiti ove izmjene dakle narušavate samostalnost obje agencije HANDE i HROTE-a, narušavate i tako i tako male izglede za izgradnju vlastitih kapaciteta za dostizanje obveze 10% proizvodnje bio goriva, tu naknadu onda plaćati stranim proizvođačima. Narušavate u potpunosti sve ovo što sam u uvodu rekao vezano za samostalnost agencije za rezerve nafte jer im ukidate siguran izvor prihoda i narušavate naravno i ono što je HANDA trebala učiniti, mogućnost i priliku da se izgrade vlastiti kapaciteti za što smo preuzeli obvezu za skladištenje nafte. Dakle prenošenjem tih sredstava u trošarine što se zapravo ni ne zna, kada uberete vi ne smanjujete te naknade nego ih prebacujete kao prihod proračuna, a koliko ćete vratiti HROTE-u i HANDI, to nigdje ne piše. Vi ste naravno ostavili nekakve s tim što HROTE i nije u stavku o proračunu nego samo HANDA neke iznose, no tko kaže da ćete to zaista i vratiti tamo. Dakle zadržat ćete onu razliku za koju vi budete smatrali da vam treba dalje u punjenju rupa državnog proračuna. Hvala. Milorad (HNS)** Imamo na izlaganje kolege Bačića Ivan Šuker ima repliku. Izvolite kolega. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo kolega, gospodine potpredsjedniče. Kolega Bačić vi ste s pravom rekli da sredstva za funkcioniranje agencije nisu osigurana i kad pogledate sve ove izmjene i čarolije koje radi Ministarstvo financija umjesto Ministarstva gospodarstva onda ćete vidjeti da HROTE-a nema nigdje u proračunu. Dakle mi smo taj problem jučer postavili na Odboru za financije i ministarstvo financija je poslalo jedan čudan odgovor kao da smo svi u ovom Saboru nepismeni. Veli na poziciji A822052 na razinu Ministarstva gospodarstva se nalaze sredstva za HROT-e tamo piše samo HANDA. HROTE se nigdje ne spominje ali ima vrlo interesantno da projekcijama za 2014. predviđen je samo 448 milijuna kuna. Dakle, postavlja se jedno elementarno pitanje da li ovaj visoki Dom može raspravljati o zakonu za kojega nisu osigurana sredstva. Mi ako donesemo ovaj zakon Ministarstvo financija ne može isplatiti niti lipu sredstava jer sredstva nisu predviđena u proračunu. Na ovoj poziciji se govori samo o HANDI a ne o HROTE-u. vi ako ste htjeli promijeniti način financiranja onda se na pozicijama Ministarstva gospodarstva to je razlog zašto je kolega Popijač govorio da ovo ne predlaže Ministarstvo financija nego Ministarstvo gospodarstva jer se radi o njihovim sredstvima trebali staviti pozicija HANDA toliko i toliko milijuna i pozicija HROTE toliko i toliko milijuna. Onda bi mogli reć da imate osigurana sredstva jer to su dva različita proračunska korisnika i ne možete ih nikako staviti u isti koš. Prema tome nisu se stekli zakonski uvjeti, zapravo poslovnički uvjeti za raspravu o ovom zakonu jer nisu osigurana sredstva na to su upozorene kolege iz Kukuriku koalicije jučer na Odboru za financije. Dobili su službeni odgovor Ministarstva financija. Međutim kolegice i kolege pogledajte na ovoj poziciji se isključivo spominje HANDA prema tome kolega Bačić bili ste u punom pravu što se tiče vaše rasprave. **Batinić, Milorad (HNS)** Imamo odgovor na repliku. Kolega Bačiću izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Tako je kolega Šuker. ja bih išao korak dalje. Meni se čini da u trenutku pripreme Državnog proračuna Vlada o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivu nije ni razmišljala, jer da je razmišljala mjesec dana prije nego što je proračun sačinila, onda ne bi bila donijela odluku kojom utvrđuje za 2013. visinu naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u visini od 3 lipe po litri da bi sada ovim zakonom tu naknadu ukinula. Prema tome mjesec dana nakon što je propisala visinu naknade za iduću godinu za poticanje proizvodnje biogoriva ona ovim zakonom mijenja taj zakon i tu istu dakle vlastitu odluku koju je donijela prije mjesec dana. Prema tome činjenica je da provedbom ovog zakona da provedbom ovog zakona HROTE ostaje bez namjenskih sredstava i da će mu Vlada na prijedlog Ministarstva gospodarstva ne znam zašto uz suglasnost Ministarstva financija da će HROTE dostavljati sredstva za poticanje biogoriva. Koliko, u kom iznosu? Tko će sačiniti taj plan? Nama to ovim zakonom nije jasno. Koliko će tih sredstava dostaviti? Je li na taj način praktično hrvatski proizvođači biogoriva ostaju bez sredstava. Proizvođači biogoriva u Hrvatskoj ne znaju koliko će iduće godine po litri proizvedenog goriva biti subvencionirano. To je nedoupustivo u jednoj sređenoj državi umjesto da se strateški promišlja četiri godine unaprijed da proizvođači biogoriva znaju da će njihovo postrojenje biti poticano subvencionirano od strane države sa sigurnim sredstvima u točno propisanim iznosima. Evo mi svega par dana pred početak početak Nove godine mi još ne znamo koliko će ti sredstava biti osigurano. I točno je kolega Šuker, ono što je minimum trebalo biti u ovom proračunu, sad će, utvrđena je ta pozicija koliko će sredstava biti osigurano za Hrvatskog operatera tržište energije. **Batinić, I na izdavanje kolega Popijača, Martina Dalić, replika, izvolite. **Dalić, Martina (HDZ)** Pa željela sam ustvari podsjetiti kolegu Popijača i sve nas ovdje da ovo nije prvi puta da mi raspravljamo o financiranju HANDE u nedavnoj prošlosti. Dakle o HANDI je bilo riječi i prilikom rebalansa proračuna. Tom je prilikom dakle 500 milijuna kuna sredstava HANDE prebačeno u proračun na određeni način oduzeto HANDI bez bilo kakvih rashodnih protustavaka. U 2013 postoji makar neka maglovita. Ono što sam ja ustvari željela vas kolega Popijač pitati, ako se može nekoj agenciji u jednoj godini oduzeti 500 milijuna kuna njezinoga prihoda, ako se u sljedećoj godini može pod upitnik staviti sljedećih 700 milijuna kuna, tada je pitanje da li HANDA i njezina funkcija uopće treba? da li je moguće HANDA ispunila svoje zadaće? Da li su rezerve nafte u razini 90 dana prosječne potrošnje uspostavljeni? Da li su pitanja vezana uz izgradnju kapaciteta u kojima će se ta nafta skladištiti riješena? moramo s obzirom na ozbiljnost ovih pitanja dobiti odgovore na ta pitanja jer to su obveze koje smo preuzeli u pregovorima sa EU. Da li Da li može ovdje prisutan zamjenik ministra financija na ta pitanja odgovoriti? Ne znam. I to još jednom otvara i dodatno pojačava problem zašto ovdje nema Ministarstva gospodarstva čije je to resorno područje jer ono bi trebalo odgovoriti na ova pitanja a možda upravo zbog ovih izmjena u financiranju ne može dati odgovore ili one koje bi dale nisu u skladu sa preuzetim obvezama prema EU. Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku kolega Popijač. Izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala. Kolegice Dalić, ja naravno ne mogu odgovoriti na ta pitanja jer nemam informacije da li ćemo mi po ovom obvezama što smo i konstatirali da je Hrvatska preuzela, ali ne samo zbog toga zbog obveza prema EU jer mi definitivno želimo biti i jesmo dio jednog globalnog tržišta energije i energenata pa naravno nafte i naftnih derivata i moramo preuzimati neku odgovornost i obvezu na taj način i osiguravamo vlastitu stabilnost za isporuku i za osiguranje tih energenata. Dakle, mi smo rekli da ćemo do polovice 2013.godine izgraditi vlastite kapacitete za skladištenje vlastitih rezervi nafte i naftnih derivata. Mi zapravo ne znamo s obzirom da je ove godine što ste ispravno spomenuli uzeto 500 milijuna kuna iz računa HANDA-e. da li su te investicije zaustavljene i što je sudbina tih projekata i tih investicija? Ali vjerojatno i dijele sudbinu svih investicija u Hrvatskoj jel vidimo koliko je manje investicija u Hrvatskoj nego prošle godine i da li ćemo i dalje svoje rezerve nafte i naftnih derivata držati po zemljama u okolini i dalje? Dakle to su temeljna pitanja međutim očigledno ovdje predstavnici koji brane izmjene ovog zakona njih se tiče naravno samo ona pozicija koliko će ostati u proračunu sredstava kada se sve to raspodijeli koliko oni misle da će trebati, a ne znam da li će onda oni preuzimati odgovornost za sve one obveze i za te rezerve nafte i naftnih derivata naravno i za one obveze koje preuzimamo prema međunarodnim obvezama. Hvala. U ime kluba HNS-a raspravu su podijelili Igor Kolman i Srđan Gjurković. Izvolite kolega Kolman. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, uvaženi zamjeniče ministra. Dakle ja ću govoriti o biogorivima, a kolega Gjurković će preuzeti ovaj drugi dio i čini mi se da je dobra prilika da ovdje nekoliko riječi velimo i o samom sadržaju dakle o biogorivima kao takvima i uopće o činjenici da potičemo njihovu proizvodnju. Naime, kada je krenula moda biogoriva onda se ona temeljila na jednoj idealističkoj ideji da će to biti CO2 neutralna izgaranje dakle goriva koja su proizvedena i zbilja kada će ispustiti onoliko CO2 u atmosferu koliko su biljke apsorbirale kroz svoj rast i razvoj nažalost ta pretpostavka nije uvažila činjenicu na koji način sama proizvodnja tih biljaka utječe na okoliš, na koji način prerada tih biljaka u gorivo utječe na okoliš i šta su ostali učinci cijele te priče. Nažalost, a znanstvenici su na to upozoravali od samog početka, ali ono što danas možemo sa dosta visokim stupnjem sigurnosti reći je da niti su se staklenički plinovi korištenjem biogoriva smanjili niti ostali štetni plinovi, dapače. Najnovija istraživanja pokazuju da uzgoj repice, kukuruza, soje i svih ostalih biljaka koje se koriste u proizvodnji biogoriva imaju još štetniji učinak kada se uzme cijeli lanac proizvodnje i korištenja od tradicionalnih fosilnih goriva. Problem koji imamo je da bi kada bismo htjeli dostići na svjetskoj razini 20%-ni udio biogoriva u gorivima a to je brojka koja se spominjala u nekim zemljama, to bi tražilo proizvodnju koja je gotovo dvostruko veća od ukupne proizvodnje hrane u ovom trenutku za cjelokupno čovječanstvo. Jasno je da razvijene zemlje gdje je svaki pedalj poljoprivredne i svake druge površine iskorišten već sada nemaju kapaciteta za takvo dodatno povećanje proizvodnje i zato biogoriva kupuju i moraju kupovati na svjetskom tržištu. Ono što dovodi je da se poljoprivredne površine u najnerazvijenijim u najsiromašnijim zemljama pretvaraju od površina za proizvodnju hrane u površine za proizvodnju biljaka za biogorivo. To znači da hrana postaje sve skuplja, ima je sve manje i to znači da se dodatno generira glad tamo gdje je ona već sada problem. i naravno da onda kada imamo u trećem svijetu dodatno gledanje gladi onda imamo emigracije i sukobe i sve ono što glad sa sobom nosi kao društveni i globalni problem. Sljedeća posljedica proizvodnje biogoriva je smanjivanje područja pod šumama. U Južnoj Americi, u zemljama kao što je Indonezija na najbrutalniji mogući način, dakle ilegalnom sječom i spaljivanjem šumskih područja se dolazi do onda onda tzv. neiskorištene zemlje koja se onda uz poticaje pretvara u područja za sadnju biljaka za biogorivo i time se uništavaju staništa, najbogatija staništa živog svijeta na ovoj kugli zemaljskoj i potiče se dodatno izumiranje vrsta. Dakle poticanje i subvencioniranje proizvodnje biogoriva je nažalost bez kompletne analize učinaka te proizvodnje od početka proizvodnje do korištenja bila jedna nepromišljena pogreška. I Europska komisija i s time ću polako završiti s obzirom da se stalno pozivamo na Europu, Europska komisija je nedavno objavila CO2 bilancu biogoriva i ona je porazna. Dakle biogoriva pojačavaju efekt staklenika. U slučaju repice 4,5% više od fosilnih goriva, u slučaju soje 11,7% više od fosilnih goriva. Zato su zemlje kao recimo Njemačka koja upravo dok razgovaramo preispituje svoje obveze oko postotka udjela biogoriva u ukupnom gorivu reterirala je od onih prvotnih planova. Europska komisija je također polako počela reterirati od onih prvotnih idealističkih planova i to je sigurno nešto što i mi moramo imati na umu kad razgovaramo o biogorivima, njihovom poticanju, sadnji, proizvodnji i njihovom udjelu u ukupnoj potrošnji goriva. Zahvaljujem.

Poštovani potpredsjedniče, nema zamjenika ministra, tu je pomoćnik, kolegice i kolege. U ime kluba HNS-a iznijet ću ono što smatramo da su ključne činjenice po pitanju Zakona o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata i otvorenim pitanjima koja smatramo da zakon može pokriti, odnosno da neće ostat otvoren. Uzimajući u obzir činjenicu da većina europskih država ovisno o uvozu nafte i naftnih derivata, Europska unija prihvaćenim energetskim direktivama propisala je za svoje članice obavezu držanja 90-dnevnih rezervi nafte i naftnih derivata. U postupku usklađenja zakonodavnog okvira Republike Hrvatske čuli smo ali ponovit ću, s pravnom stečevinom Europske unije i Ugovora o zajednici za energiju Hrvatski sabor na sjednici održanoj 12. svibnja 2006. godine donio je Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata, Narodne novine 57/2006, izmjene i dopune istog zakona. Predmetnim zakonom uređuje se pitanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata kao mjere za sigurnu i pouzdanu opskrbu Republike Hrvatske naftnom, naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti države uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe. Obveznik osiguranja, obveznik zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske je Hrvatska agencija za obavezne zalihe nafte i naftnih derivata HANDA. Hrvatska agencija za obavezne zalihe nafte i naftnih derivata HANDA je samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata, Narodne novine br. 57/2006. U skladu sa smjernicama Europske unije i prihvaćenim uvjetima iz pregovora vođenih u okviru poglavlja 15.-Energetika, sigurnost opskrbe definirano je da Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske i njena specijalna funkcija HANDA, samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova i središnje tijelo za obvezne zalihe izvješćuju, komuniciraju sa Europskom komisijom i odgovaraju za sigurnost opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske u Budući da je formiranje obveznih zaliha predmet stalnog monitoringa od strane Europske komisije, a početkom 2013. godine očekuje se posjet misije Republike Hrvatske s ciljem provjere primjena iz područja energetike potrebno je što prije osigurati i tehnički i operativnu provedbu promjene zakona kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje svih poslovnih aktivnosti Promjenom zakonom okvira ne smije biti dovedeno u pitanje i planira započeta suradnja HANDA –e i Ministarstva obrane Republike Hrvatske na formiranju Strategija pričuva goriva i maziva u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Republike Hrvatska je donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata u 2011. godini koji je bio europski zakon omogućila da HANDA po nalogu Vlade Republike Hrvatske formira i dugoročne zalihe naftnih derivata za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, te zalihe naftnih derivata koji se formiraju sukladno Zakonu o strateškim robnim zalihama. Formiranje strategijskih pričuva goriva i maziva u Oružanim snagama Republike Hrvatske definirano je i odlukom Ministarstva obrane Republike Hrvatske o osnivanju, čuvanju Strategije pričuva goriva i maziva u Oružanim snagama Republike Hrvatske od 28. studenog 2011. godine, a u skladu s obvezama Republike Hrvatske preuzetih pri ulasku u NATO. Projekt formiranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata u skladu s direktivama Europske unije jedan je od najvećih energetskih projekata u Republici Hrvatskoj kojim se dugoročno rješava pitanje sigurnosti opskrbe nafte i naftnim derivatima građana i gospodarstva te pokreće značajan investicijski ciklus. Promjenom zakonskog okvira ne smije se dovesti u pitanje realizacija cjelokupnog investicijskog ciklusa preuzetih obaveza te samostalnost i neovisnost neprofitne javne ustanove. Hvala lijepa. Poštovani kolega Kolman, pa ja bih se djelomično mogla složiti s vama kada bi se biogoriva proizvodila samo isključivo iz poljoprivrednih kultura. Međutim biogoriva se danas proizvode iz različitih otpadnih materijala, primjerice biodizel se proizvodi procesima katalitičke polimerizacije iz različitih vrsta otpada, iz otpadnih ulja, a i druge vrste. Recimo trava se danas već tehnologije razvijaju da bi se proizvodio bioetanol. Tu je također i bio plin koji je izrazito važan za korištenje u javnom prijevozu, a koji može naravno se proizvoditi na način sanacije postojećih odlagališta otpada. Tako da postoje doista cijeli niz različitih rješenja. Osim toga, željela bih spomenuti da kada govorimo već o ukupnoj količini otpada, a danas je otpad vrlo izdašan materijal za proizvodnju upravo biogoriva na otpad iz poljoprivrede otpada više od 50% ukupnog otpada koji na žalost završava na različite načine. Ja doista smatram da nema apsolutno nikakve zapreke da se koriste moderne tehnologije poput spomenute katalitičke polimerizacije upravo kako bi se proizvodio bio biodizel ili kerozin koji se može koristit za avione. Imamo odgovor na repliku kolega Kolman. Izvolite. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem. Kolegice Holy vi ste apsolutno u pravu i sve ovo što ste nabrojali kao alternativne metode zaista jesu prihvatljive, prihvaćene i one zaista jesu u većem dijelu vrlo blizu tom idealu zaista smanjivanja Ono o čemu sam ja govorio i dakle što je problematično su dvije stvari. Prvo, na žalost još uvijek ni jednom od tih alternativnih metoda proizvodnje se ne možemo niti približiti onim ciljevima 10%, a pogotovo 20% koji su postavljene recimo do 2020. kao kao udio u ukupnim gorivima. Dakle, to je jedan problem s kojim se suočavamo. I drugi problem je dakle, ovo onda ciljana proizvodnja kultura za proizvodnju biogoriva koju zaista po mom mišljenju bi trebalo vrlo oprezno reći ću to tako treba biti vrlo oprezan kad se razgovara o poticanju takve proizvodnje. A što se ovih drugih stvari tiče koje ste spomenuli, apsolutno se slažem tu ste potpuno u pravu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Kolman iz vaše se rasprave dade zaključiti, da vi pravdate ovakvu politiku Vlade kojom se smanjuju sredstva za poticanje proizvodnje biogoriva time što kažete da je danas sa stručnog stajališta upitno da li proizvodnja biogoriva od žitarica doprinosi smanjenju emisije CO2. To ste u svom govoru rekli. Da je sve to i točno o čemu govorite, a nije točno i spomenuli ste da se na nivou EK o tome raspravlja, da je jedan od zagovaratelja tog vašeg mišljenja Republika Njemačka, čini se da ste to spomenuli. to nije točno. Naime, upravo Njemačka govori da nema razloga napuštati provjerene tehnologije kad je u pitanju proizvodnja biogoriva. Ali kažem da je to točno što ste rekli još uvijek ono što je gospođa Holy rekla postoje druge tehnologije koje proizvode u drugu generaciju biogoriva biogoriva od kućanskog otpada, od jestivih ulja itd. itd. Prema tome, umjesto da Vlada povećava poticaje, subvenciju za proizvodnju biogoriva u RH bilo za ovu osnovnu, osnovno biogorivo koje dolazi iz žitarica, iz šećerne repe, iz kukuruza itd. I da potječe proizvodnju druge generacije biogoriva. Ovim prijedlogom, odnosno Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o biogorivu za prijevoz smanjuje se i onako mali poticaj za ionako mali udjel biogoriva u potrošnji motornih goriva u RH. Prema tome, moramo zagovarati onakvu politiku koja će doprinijeti proizvodnji biogoriva bilo iz žitarica, bilo iz tih drugih izvora

proizvodnja iz otpadnih tvari iz biomase itd. to je nešto sasvim drugo. Ono što mene i nas zabrinjava je ovo ciljana proizvodnja i sadnja kultura isključivo sa namjerom da se iz njih proizvodi da se iz njih proizvodi gorivo. Ja ne bih ulazio u to da li ja opravdavam ili ne opravdavam ovu politiku Vlade i na ovaj način smanjivanje poticaja. Ja sam u svojoj raspravi naprosto upozorio da je to činjenica o kojoj trebamo voditi računa i da ekološki učinci za koje se smatralo da su izuzetni takvih biogoriva su u ovom trenutku dovedeni pod veliki upitnik i da je to nešto što treba imati na umu kod kreiranje politika kako fiskalnih, tako gospodarskih i tako i energetskih i svih drugih.

Povrijeđen je članak 216. gospodine potpredsjedniče gdje je kolega rekao da je netočno ono što sam ja govorio. Točno je kolega Kolman, dakle da je selo u svakom slučaju u teškoj poziciji, točno je da je u Proračunu za 2013. potpore potpore u poljoprivredi su smanjene za 500 milijuna **Batinić, Milorad (HNS)** Kolega Milinkoviću oduzimam vam riječ. Vi ste povrijedili Poslovnik kad ste replicirali, ovo sad, kad ste replicirali dozvolit ćete, kad ste replicirali povrijedili ste Poslovnik govorili ste o temi koja nema veze sa temom na dnevnom redu. Niti u kontekstu niti u širem kontekstu. I tako da nije bilo povrede Poslovnika. Ja vas molim da ne zlorabimo Poslovnik. I zadnja replika, kolega Popijač. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Iz vašeg izlaganja se dalo naslutiti pa vas molim da evo ako imate takvih informacija da nam kažete da li to znači da se nešto u direktivama iz ovog područja EU promijenilo? Možda su oni odustali, možda su nešto učinili po pitanju obveznosti učešća biogoriva u gorivima za prijevoz, a da mi to evo nismo kojim slučajem informirani. Koliko znam ništa se tu nije promijenilo i dalje postoji dogovor, obveza i dalje postoji naša obveza naravno da povećavamo, odnosno da dostignemo onu razinu učešća biogoriva u gorivima za transport dakle dizela i benzina. Znači li to dakle da vi i sugerirate da se ne treba dalje upuštati u nikakve investicije koje bi značile izgradnju vlastitih kapaciteta za proizvodnju tih energenata znači li to da sugerirate dakle da potpore bez obzira da li ostanu ovakve ili će one dolaziti iz proračunu budu transferirane na one koji su pametniji i koji će i dalje proizvoditi obvezne količine biogoriva prema postojećim direktivama? Da još jednom upozorimo ukoliko nećemo proizvoditi vlastite izvore, ukoliko nećemo graditi vlastite pogone mi ćemo tako i tako morati plaćati subvencioniranu cijenu onima koji će to gorivo uvoziti. Zahvaljujem. Odgovor, izvolite kolega Kolman.

udio biogoriva prve generacije, dakle to je upravo ovo o čemu smo razgovarali, dakle to su ova prva generacija iz direktno ciljane proizvodnje da se ograniči na 5% iako je prethodni plan bio 10% do 2020. godine, 10% do 2020. godine, a zajedno sa ovom CO2 bilancom koja je uz to objavljena koja pokazuje da su rezultati porazni. Dakle, to ukazuje upravo na ono na što ja cijelo vrijeme upozoravam a to je da moramo biti pažljivi kad razgovaramo o daljnjem planiranju biogoriva, njegove proizvodnje, načina proizvodnje, to je posebno važno ovo što je kolegica Holy govorila i udjela tog goriva u ukupnom gorivu. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Igor Češek. Izvolite kolega.

Pred nama je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz s konačnim prijedlogom zakona. Kolege iz HNS-a su oštro branili stavove ove Vlade i govorili vam o štetnosti proizvodnje uljane repice i prerade u biogoriva i da je ta štetnost veća od fosilnih goriva. svjesni smo svi da cjelokupna svjetska ekonomija danas počiva na nafti, međutim njezine su zalihe ograničene, cijena joj stalno raste i usko je povezana sa svjetskim krizama. Sigurnost opskrbe postaje jednim od primarnih problema. Biogoriva usprkos nekih nedostataka imaju značajne prednosti, ona spadaju u obnovljive izvore energije, njihovom se primjenom smanjuje emisija stakleničkih plinova i mogu se proizvoditi u Hrvatskoj. Dakle, biogoriva se mogu proizvoditi u Hrvatskoj. Ono što je vrlo važno za nas u RH postoje tisuće hektara neobrađenih površina koje bi se vrlo dobro mogle iskoristiti za proizvodnju sirovina za preradu biogoriva, kukuruz, uljana repica itd. Hranu ionako uvozimo i govorimo da je nemamo dosta za naše potrebe, međutim sa ovakvim ponašanjem Vlade prema hrvatskoj poljoprivredi vjerojatno ćemo je morati još i više uvoziti, a onda bismo mogli bar proizvoditi uljanu repicu za proizvodnju biodizela međutim kako mi se čini po ovom prijedlogu zakona ni to nećemo biti u Koje su to značajne prednosti korištenja biodizela? Korištenje biodizela u konvencionalnim dizelskim motorima rezultat je znatnih smanjenja neizgorenih ugljikovodika, ugljičnog monoksida i čestica. Emisija dušikovih oksida se ili malo smanjuje ili malo povećaju ovisno o ciklusu motora i korištenja metode testiranja. Biodizel ima prednost pred fosilnim dizelom u pogledu smanjenja emisija tako da smjesa B20 smanjuje emisiju ugljikovodika za 20%, ugljičnog monoksida i čestica za 12%, a sumpora za oko 20%. Dakle, opet ova tvrdnja od kolega iz HNS-a nije nije točna kako je biodizel štetniji i njegova proizvodnja. Europska unija kao cilj do 2020. godine ima tendenciju povećanja udjela biogoriva na čak 20% u gorivima koja se koriste za potrebe prijevoza jer između ostaloga time želi osigurati stabilnost investicija u taj sektor i iz njega povećati prihode uz primarno očuvanje okoliša. Hoćemo li mi ovim prijedlogom zakona povećati udio biogoriva u prijevozu? Sigurno da nećemo. Što nam kaže zakon? Svrha je Zakona o biogorivima za prijevoz ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u području prijevoza i to smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, poboljšanje sigurnosti opskrbe gorivom na ekološki prihvatljiv način, zadovoljavanje potreba potrošača za gorivom, ispunjavanje međunarodnih obaveza RH u području smanjenja emisija stakleničkih plinova i to poticanjem proizvodnje i korištenje biogoriva u prijevozu kao zamjenu za dizelsko gorivo za motorni beznin. Hrvatski operator tržište energije d.o.o. odnosno HROTE prikuplja namjensku naknadu za poticanje proizvodnje biogoriva. Obveznik plaća naknadu za poticanje proizvodnje biogoriva jer distributer koji stavlja na tržište dizelsko gorivo ili motorni benzin za pogon motornih vozila ili brodova koji su sukladno Zakonu o trošarinama smatra trošarinskim obveznikom. Iznos naknade za poticanje proizvodnje biogoriva za 2012. godinu definiran je odlukom o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u 2012. godini., odnosno 5 lipa po litri dizelskog goriva ili motornog benzina. Predloženim zakonom o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz i iznos naknade za poticanje proizvodnje biogoriva od 1. siječnja 2013. godine isplaćivao bi se iz državnog proračuna RH u visini koju odlukom odredi Vlada RH. A odluka od 5. 12.2012. godine iznosi 3 lipe po litri dizelskog goriva ili motornog benzina. Dakle, smanjenje poticanja proizvodnje biodizela, smanjenje potpora u poljoprivredi neće sigurno donijeti povećanje proizvodnje biodizela niti će dovesti do povećanja same poljoprivredne proizvodnje. U smislu toga mi u klubu HDSSB-a nećemo podržati ovakav prijedlog zakona jer nećemo s njima ništa postići. Što se tiče prijedloga zakona o izmjenama zakona o tržištu nafte i naftnih derivata s Konačnim prijedlogom zakona Klub HDSSB-a će također biti protiv donošenja ovog zakona što kaže predlagatelj u svom obrazloženju? Hrvatska agencija za obveznu zalihu nafte i naftnih derivata je samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova koja je obveznik osiguranja, obveznik zaliha nafte i naftnih derivata sukladno preuzetim obvezama prema Europskoj komisiji. Iznos naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezu zalihe nafte i naftnih derivata i obveznik zalihe nafte i naftnih derivata za 2012. godinu definirana je odlukom o iznosu naknade za financiranje rada hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i obveznik zalihe nafte i naftnih derivata za 2012. godinu iznosi 200 kuna po toni motornih benzina, 300 kuna po toni dizelskog goriva, 50 kuna po toni plinskog ulja za grijanje i kerozina, petroleja, za pogon stavljenoga na domaće tržište u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine. Izmjenama predmetnog zakona predlaže se ukidanje naknade iz litre goriva u korist HANDE odnosno direktno financiranje rada Agencije i financiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata putem agencije. Financiranje rada agencije financiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata od 1. siječnja 2013. godine obavljati će se putem Državnog proračuna RH. HANDA kao HANDA kao proračunskom korisniku za navedene potrebe sredstva će se osigurati direktno iz Državnog proračuna RH prema njezinim stvarnim i realnim potrebama. Koje su to stvarne i realne potrebe HANDE? Vidjeli smo u proračunu za 2013. godinu da je to 700 milijuna kuna, projekcije za 2014. godinu to iznosi 484 milijuna kuna, a projekcije za 2015. godinu 800 milijuna kuna. Sad ono što me najviše zanima u cijeloj ovoj priči je ta projekcija za 2014. godinu zašto ona iznosi 484 milijuna kuna odnosno da li će HANDA moći svoj posao odraditi s ovakvim prihodom iz Državnog proračuna. Nisam siguran. Nisam siguran da hoće, smatram da je to nedovoljno novca. Vezano na ovaj prethodni zakon proizvodnja goriva u RH će se još smanjit a ne povećat, odnosno biogoriva. Dakle naša zaliha nafte neće biti dostatna iz naše proizvodnje, morat ćemo ju kupovati, s obzirom na to, ovih 484 milijuna kuna neće biti dovoljno. Možda je to sve vezano uz promjene samog ravnatelja HANDE. Svi smo svjedoci da je dugogodišnji ravnatelj smijenjen a na njegovo mjesto imenovan stranački čovjek koji nije stručnjak za područje nafte i naftnih derivata a smijenili smo čovjeka, ne mi, Vlada ga je smijenila stručnjaka koji je osnovao svoju agenciju te hrvatske nafte rezerve doveo na razinu prosjeka države EU. Iako ima još tri godine ugovora upravno vijeće agencije raskinulo je ugovor što će samu HANDU koštati više od 2 milijuna kuna. Dakle vrlo zanimljive stvari se događaju u samoj HANDI i u smislu toga HDSSB neće podržati ova dva prijedloga zakona. **Batinić, U ime kluba SDP-a raspravu su podijeli Ivo Jelušić i Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku izlaganja u ime kluba SDP-a o ovom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz želim reći da će klub SDP-a podržati donošenje ovog zakona. Razlog zbog kojeg će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona jest taj što će ovaj zakon spriječiti dodatni udar na standard i budžete hrvatskih građana i građanki koje voze automobile i koje putem trošarina pune državni proračun. Naime, Hrvatska mora uskladiti svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU koje nalaže povećanje iznosa trošarina i kako Vlada ne bi povećavala poreznu presiju u ukupnom iznosu Vlada je odlučila administrativno povećati iznos trošarina na način da se u trošarinu uključi i sadašnji parafiskalni namet odnosno u slučaju biogoriva naknada za poticanje proizvodnje biogoriva. Time ćemo zadovoljiti uvjete iz EU direktiva bez dodatnog financijskog opterećenja građanki i građana RH. Upravo zbog te pozitivne namjere koja je smisao ove kratke izmjene klub SDP-a će podržati ovaj prijedlog zakona. U klubu SDP-a svjesni smo određenih nedorečenosti i manjkavosti ovog prijedloga zakona ali smatramo da prethodno opisana pozitivna intencija preteže nad slabostima prijedloga. Jedna od nelogičnosti jest u svakom slučaju i tehničkog tipa. Naime, nije uobičajeno da zakone koji spadaju u nadležnost Ministarstva gospodarstva u ime Vlade i predlaže i brani Ministarstvo financija. Također HROTE koji se puni parafiskalnom naknadom za poticanje proizvodnje biogoriva nije u nedavno usvojenom državnom proračunu uvršten kao korisnik državnog proračuna a to će po usvajanju ovog zakona postati jer će se sada povećana sredstva trošarina u iznosu definiranom odlukom Vlade u HROTE transferirati iz državnog proračuna. Postoje naznake da će ta sredstva u 2013.godini biti smanjena s 5 lipa na 3 lipe po litri što može smanjiti već sada ne zadovoljavajući postotak proizvodnje i potrošnje biogoriva u ukupnom cestovnom prometu. Podsjećamo da je obaveza RH da do 2020.godine ostvari minimalno 10% biogoriva u ukupnoj potrošnji goriva u RH što neće biti lako ostvariti. Zbog toga smatramo da bi Vlada RH trebala za svaku godinu do 2020.godine definirati nacionalne ciljeve za svaku pojedinačnu godinu te planirati sredstva odnosno dio trošarine za tu svrhu. Naime, nipošto se ne smije dogoditi da ugrozimo realizaciju ovih ciljeva koji su usmjereni realizaciji održivog razvoja RH. nažalost usprkos višegodišnjem postojanju Zakona o biogorivima neosporna je činjenica da Zakon o biogorivima do današnjeg dana nije ostvario cilj, nije potaknu proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj već nažalost postoji opasnost i da može dovesti do poticanja uvoza i umješavanja vani proizvedenih goriva u hrvatska motorna goriva čime bi se ustvari poticalo i subvencioniralo gospodarstvo drugih država, a ne domaća proizvodnja. Hrvatska se ratifikacijom Kyotskog protokola kao i preuzimanjem pravne stečevine EU obvezala na poštivanje određenih standarda i pravila što možemo učiniti na iznimno skup način i nepovoljan za Hrvatsku i već sada nokautirano hrvatsko gospodarstvo ili to možemo učiniti na način koji će osim benefita za okoliš Hrvatske pozitivno utjecati i na oslabljenu hrvatsku ekonomiju. Međunarodna konvencije EU nam ne govore na koji način to trebamo odraditi. Govore nam da to trebamo odraditi, a na mudrosti i pameti svake države i nacionalne vlade jest da to napravi na način na koji zna i umije. U klubu SDP-a zbog toga apeliramo na Vladu RH da što hitnije u saborsku proceduru uputi Zakon o obnovljivim izvorima energije koji je osnovni uvjet za implementaciju obnovljivih izvora u Hrvatskoj i korištenja obnovljivih izvora kao sektora za pokretanje novog investicijskog ciklusa u Hrvatskoj, gospodarskog oporavka i instrumenta novog ciklusa zapošljavanja stanovništva. Obnovljivi izvori se mogu implementirati na ovaj ili na onaj način. Mogu se realizirati ili mobiliziranjem domaće posrnule industrije, građevinske i metaloprerađivačke pa čak i brodograđevne na proizvodnji i razvoju domaće tehnologije i postrojenja za obnovljive izvore ili se mogu realizirati kupovinom tuđe tehnologije i subvencioniranjem tuđih gospodarstava. To se ne odnosi samo na solarne elektrane na vjertroelektrane, geotermalne, već se odnosi i na proizvodnju biogoriva. Hrvatskoj ne smije biti svejedno hoće li postići cilj od 10% udjela energije iz obnovljivih izvora u gorivima u prijevozu do 2020.godine umješavanjem vani proizvedenog proizvedenog biodizela, bioplina ili bioetanola ili proizvodnjom biogoriva u Hrvatskoj. U klubu SDP-a smatramo kako se subvencije države za biogoriva nikako ne smiju trošiti za umješavanje i prodaju biogoriva već samo za domaću proizvodnju biogoriva. Jedino u tom slučaju Hrvatska može imati koristi od biogoriva i koristiti biogoriva kao motor novog, boljeg, ekološki prihvatljivijeg razvoja Hrvatske. A za to nam nije dovoljan samo nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije već i hitno što skorije donošenje kvalitetnog za hrvatsku privredu poticajnog Zakona obnovljivim izvorima energije. Biogoriva su samo jedan segment ovog iznimno važnog sektora. Neosporna je činjenica da energetska efikasnost ili energetska učinkovitost u prometu iznimno značajan sektor jer Hrvatska troši oko trećine primarnih energenata na transport. Iako Hrvatska nema utjecaj na ekonomiju vozila jer se ona proizvode u desetak velikih sistema hrvatska politika može značajno pozitivno utjecati na dva načina i na ovaj iznimno važan sektor poboljšanjem javnog transporta, posebno prigradskog te optimiranjem sustava trošarina i cestarina. Primarno treba potaknuti potrošnju biogoriva proizvedenog u RH iz domaćih sirovina kao što sam već rekla, a da bi se to postiglo treba definirati sustav praćenja kvalitete i kvantitete biogoriva na tržištu kao i tokove biogoriva na tržištu kroz Agenciju za obnovljive izvore energije čije je osnivanje predviđeno Zakonom o energiji. prostor biogoriva u RH trenutno nadzire i uređuje veći broj državnih institucija a rezultat toga je nekompaktna i neskladna postojeća regulativa. Takav pristup pokazao se neefikasan i nedovoljno dobar za ostvarivanje proizvodnje biogoriva i razvoj nove gospodarske grane. Jedan od razloga je nedovoljna stručnost i nepoznavanje tehničke problematike vezana za biogoriva u tijelima državne uprave. Stoga bi bilo potrebno osnovati stručno tijelo agencije za obnovljive izvore energije koja će svojim radom i znanjem pomagati ministarstvima u kvalitetnijem obnavljanju poslova, a istovremeno proizvođačima biogoriva omogućiti lakšu, jednostavniju provedbu planiranih projekata s njihovim uklapanjem u Strategiju razvoja RH. Hvala vam lijepa.

Bilo je ovdje puno razgovora, prijepora, različitih interpretacija ove kratke izmjene zakona, a ustvari ne vidim previše razloga za to. Šta je cilj ove izmjene zakona? Izmjena je da se kaže da će se HANDA od sada, sredstva koja su joj potrebna da radi ono što je njena zakonska zadaća, dobivati u proračunu Republike Hrvatske, da će biti sredstva u proračunu, a ne više kao što je do sada bilo izravno od trošarina. I to ne vidim razloga za velike prijepore i sporove oko toga. Što je zadaća HANDA-e? Da li se ovim izmjenama zakona dovodi u pitanje temeljna zadaća HANDA-e?

tromjesečje, 90 dana zalihe nafte i naftnih derivata točno po specifikaciji koje i kolik treba, dakle u slučaju da ne daj Bog izgubimo izvore nafte i naftnih derivata da 3 mjeseca možemo autonomno funkcionirati. To je zadaća HANDA-e. Da li se ovom izmjenom i dopunom zakona dovodi to u pitanje? Ne, barem koliko ja znam nit sam čuo da se to dovodi u pitanje. Prema tome ako je obveza države, države je to obveza da osigura da 3 mjeseca može funkcionirati bez vanjskih izvora nafte i naftnih derivata, to je obveza države prema svom gospodarstvu, prema svojim građanima, a za tu funkciju osnovala je agenciju koja u ime nje to radi. Država je dužna osigurati i sredstva za taj posao i država je to napravila i država će to napraviti u svom proračunu i ne vidim dakle ništa u tome sporno. Tri su koliko sam ja vidio do sada točke prijepora oko toga. Dakle da li se dovodi u pitanje funkcija HANDA-e, dakle ono za što je osnovana, drugo da li su osigurana sredstva i treće, da li je ova izmjena zakona u koliziji sa EU zakonodavstvom. Rekao sam maloprije kad je riječ o ovom prvom, dakle funkcija HANDA-e nije dovedena u pitanje, dapače ona će i dalje uredno obavljati svoj posao kao što je i do sada. Sredstva su kao što vidimo osigurana i nema povećanja što je također bitno reći. Ništa dakle neće koštati ni gospodarstvo ni građane više što se na ovaj način to regulira, mada je ovdje bilo riječi, mislim da je kolega Popijač rekao u ime kluba HDZ-a da se ovime ukidaju sigurni izvori prihoda za Ako nešto kome su sredstva osigurana u proračunu nije siguran izvor sredstava, ja ne znam šta je. A šta ima sigurnije nego proračun. Prema tome to su apsolutno sigurno osigurana sredstva u proračunu Republike Hrvatske. I ja bih molio kolegu Šukera da me ne zbunjuje i ne dobacuje iz klupe. I treće je dakle da li je ovaj zakon, ova izmjena zakona u koliziji sa unije, nije. Jednostavno jer je obveza dakle Hrvatske da osnuje i osnovala je agenciju.

kako će sredstva osigurati za rad te agencije koja ima zadaću tu koju ima. Prema tome, nije u sukobu niti u koliziji sa direktivama Europske unije.

i bez suglasnosti Europske unije u onom dijelu ako se mijenja što nema veze, što ne zadire u direktive Europske unije. Nešto što je autonomno stvar te države. Prema tome, ako zadireš u problematiku i ono što određuju direktive Europske unije nema razloga da to ne možeš mijenjati bez suglasnosti Dakle nije nužno za sve tražiti suglasnost nego samo za ono što je Europska unija svojim direktivama riješila. To se ne smije mijenjat, a ovdje se to ne događa. Dakle ne dovodi se u pitanje nijedna funkcija HANDA-e osigurana su sredstva, nije u koliziji sa EU ali se izgleda, problem je ako se uopće problematizira rad HANDA-e, rad HANDA-e, kako radi i kako je do sada radila. Ja mislim da je tome treba više razgovarati nego o tome kako će sredstva osigurati se. Naravno bitno je i kako će se osigurati sredstva, ali bitno je da su ona osigurana. Ajmo porazgovarat o onome kako je HANDA taj svoj posao obavljala. Ne ulazim u to i nemam nikakvih dokaza, vjerojatno je osnovnu temeljnu svoju zadaću osiguranja potrebnih zaliha nafte i naftnih derivata radila, ali postavlja se pitanje je li taj isti posao mogla napraviti i sa puno manje troška. To je ono što je za nas kao zastupnike u ovom Saboru bitno jer mi smo od građana birani da brinemo o njihovim novcima. Uvijek su novci, bili oni iz proračuna, bili oni iz trošarina, uvijek su to novci građana i gospodarstva. Dakle kako su se ta sredstva trošila i o tome treba porazgovarati da li se ta ista funkcija mogla obavljati puno jeftinije. Bilo je ovdje i pitanja šta će se dogoditi sa eventualnim viškom sredstava itd., hoće li oni ostati u proračunu ili ne. A šta će ako su u HANDA-i, dakle u HANDA-i nije bitno i ako ima viška sredstava mogu ih oni trošiti kako hoće i di hoće ali ja mislim da to tako nije i da to tako ne treba biti. U HANDA-i je zaposleno 7 ljudi. Ja sam izvukao dvije stavke iz 2011. godine. Troškovi službenog puta 850 000 kuna, dakle prosječno svaki zaposlenik je potrošio 120 000 kuna na službeni put, a njihova je zadaća da osiguravaju zalihe nafte. Ja ne znam, valjda je svaki od tih djelatnika išao osobno donositi naftu i naftne derivate. Ne znam od kud su to. Ili na primjer troškovi intelektualnih usluga milijun i 270000 kuna. Dakle, gotovo 200000 kuna po svakom zaposleniku su imali troškove intelektualnih usluga. O tome treba porazgovarati u ovom Saboru. I to je ono bitno, dakle da vidimo kako HANDA radi. Ona je samostalna, neovisna i neprofitna. Ali to ne znači ako je netko samostalan da može radit šta hoće, a s tuđim novcima. I o tome treba porazgovarati. I zato ako i ovim zakonskim rješenjem uspijemo se približiti tome da počnemo voditi računa kako HANDA radi mislim da smo na dobrom tragu i na dobrom putu. Ovdje je bilo riječi i oko dokapitalizacije JANAF-a. Ako pogledamo što je izvorna namjena HANDA-e, a to je da skrbi o zalihama, da Hrvatska ima tromjesečne zalihe nafte i naftnih derivata ja ne vidim nikakvog razloga da jedna takva agencija ima udjele 24% ili nije bitno koliko u jednom trgovačkom društvu koje obavlja potpunu tržišnu djelatnost. Ne vidim nikakvu razliku. Prema tome, ako je jednom napravljena po meni nepotrebna stvar pa se ušlo u takav jedan projekt dokapitalizacije, ne vidim zašto na tome treba ustrajavati. Mogu se greške i napraviti, ali istrajavanje na grešci je duplo veća greška. Dakle, na kraju da skratim. Nema niti jednog valjanog zakona da se ova izmjena i dopuna zakona ospori. Dakle, ni jednu bitnu stvar ne dovode u pitanje. Funkcija HANDA-e nije dovedena u pitanje. I dalje će moći raditi to što radi. Dapače, sredstva su osigurana, dapače siguran izvor u hrvatskom proračunu. I na koncu konca nije u koliziji sa EU direktivama, sa EU zakonodavstvom i ne vidimo nikakvog razloga da se u ovakvu izmjenu i dopunu ne može ići i klub SDP-a će apsolutno podržati ovakav prijedlog izmjene i dopune zakona. Hvala.

Hvala. Kolegice Holy, dobro ste govorili kako bi Vlada trebala imati jasnu strategiju povećanja proizvodnje biogoriva i njegove uporabe. No, na žalost Vlada nema strategiju kao što nema niti jedne druge strategije, nego se sve radi, a i zakoni donose s brda, s dola. S ovim smanjenjem izdataka za poticanje proizvodnje biogoriva ćemo sigurno puno izgubiti. Zamislite koliko bi ljudi mogli zaposliti u prerađivačkoj industriji biogoriva, a i ako ne možemo dovoljno proizvoditi sirovine za tu prerađivačku industriju uvezimo ju. Bolje da uvezemo uljanu repicu i prerađujemo je u našim prerađivačkim kapacitetima, nego što uvozimo meso isteklog roka trajanja po standardima EU koje meso završava na policama trgovačkih lanaca. Uvezimo sirovinu i pokrenimo naše kapacitete proizvođačke, pokrenimo tvornice. Na taj način ćemo zasigurno pokrenuti gospodarstvo. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo odgovor na repliku Mirela Holy, izvolite. Poštovani kolega, ključno pitanje je o tome koliko mi u stvari u Hrvatskoj imamo uopće proizvođača biogoriva i koliko tim proizvođačima biogoriva možemo isplaćivati subvencije i kolika je njihova ukupna godišnja proizvodnja. Ja se također slažem sa vama da ne bi trebalo ići na smanjenje poticaja za proizvodnju biogoriva i da moramo ići prema realizaciji nacionalnih ciljeva koji će nas dovesti da 2020. godine imamo 10%. Ali ključno pitanje jest u tome, o tome sam govorila puno u svojoj raspravi u ime kluba, jest to da država treba poticati proizvodnju, a ne umješavanje vani proizvedenog biogoriva. I to je ključna stvar. Ali taj cilj se ne može postić preko noći. Zato je potrebno etapno realizirati taj cilj, a i slična stvar je i sa drugim obnovljivim izvorima energije jer neke druge države poput na primjer Češke su dosta ambiciozno krenule sa solarnom energijom i to se pokazalo dosta pogubnim za njihovo gospodarstvo. Znači, pozitivan efekt može biti za okoliš, ali tu treba biti ravnoteža.

doista i ja se čudim zašto ovaj zakon nije predložilo Ministarstvo gospodarstva, odnosno hrvatska Vlada predlaže ove zakone. Ali branitelj ovog zakona je Ministarstvo financija. Zalažemo se prije svega za, a ja mislim da se svi zalažu ovdje za povećanje hrvatske proizvodnje biogoriva pa čak i u nekim drugim elementima. Tu prije svega mislim i na korištenje otpada. I prije svega bi trebali napustit onu zastarjelu tehnologiju EU koja je vezana za tzv. regionalne deponije, za pretovarne stanice koju Hrvatska i dan danas danas skupo plaća prema ja bih rekao onim europskim koncernima koji su prije svega u Hrvatskoj, ali i niz drugih zemalja, posebno ovog istočnog bloka ušle, prodale zastarjelu tehnologiju, povećali cijene građanima itd. itd. Ovo smanjenje prije svega ovih trošarina kao jednog od vrsta parafiskalnih nameta sa pet na tri lipe ionako neće unaprijediti ionako vrlo malu proizvodnju biogoriva, a slažem se prije svega da bi te subvencije i te naknade ići prije svega u poticanje proizvodnje, a ne za neke druge stvari kao što je to do sad bio slučaj. Hvala. Sljedeća replika Ivan Domagoj Milošević, izvolite. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa gospođa Holy je odlično konstatirala činjenicu da je hrvatsko gospodarstvo u knockoutu. sad, ja ne samo da se slažem nego ću otići korak dalje, a s obzirom da su vremena na žalost i gruba i teška onda mi nemojte zamjeriti što su reć da vas se i cipelari na podu to nokautirano hrvatskog gospodarstvo, a koji puta nažalost se to radi i izjavama u Hrvatskom saboru. Pa onda ne treba nikog čuditi da raste nezaposlenost. Naime, dozvolite mi rečenicu samo jer često me pitaju zadnjih tjedana i mjeseci zašto tako ubrzano raste nezaposlenost? Pa moramo barem tu u Saboru razumjeti da prosječni hrvatski poduzetnik u 2012., nažalost, nema utjecaj na porast poreza, nema utjecaj na porast cijene energenata, nema utjecaj na porast kamate ili na porast cijene sirovine. Nažalost, sve se svede na utjecaj na broj zaposlenih i njihovu plaću. I zato raste nezaposlenost fundamentalno i zato idemo u krivom smjeru. I o tome govorimo proteklih mjeseci, zapravo cijelu godinu. I moram još jednom se vratiti na izjavu ministra rada, dakle nije samo on, ima i drugih koji rekli bi engleski stating the obvious iliti konstatiraju očigledno. Pa mi ne očekujemo od ministara u Vladi ove godine i u krizi koja se produbljuje da konstatiraju očigledno nego očekujemo prijedloge i rješenja. Ako ih nemaju imamo ih mi u klubu HDZ-a pa pokoji puta nek poslušaju ono što govorimo. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolegice Holy. Izvolite. Poštovani kolega čini mi se da ste zaboravili u kakvoj ste situaciji ostavili državu. Gospodarska situacija nije bila baš sjajna u trenutku kad ste predali na upravljanje državom koalicijskoj Vladi kukuriku koalicije, upravljali ste državom 8 godina i vidjeli smo što ste napravili. Ja sam u govoru u ime kluba jasno naznačila da ovaj zakon ima određenih slabosti, ali da je njegova pozitivna namjera u tome da se dodatno porezno i na drugi način ne opterećuje hrvatske građane i građanke. Vi ste sada maloprije govorili o tome, više ste govorili s aspekta gospodarstva, odnosno privrednih subjekata ali bih ja očekivala s obzirom da znate koja je stvarna intencija ovog zakona bez obzira na sve slabosti kojih ima u ovom kratkom zakonu da ipak podržite taj zakon i da pokažete određenu solidarnost i razumijevanje za probleme s kojima se nalazi hrvatska javnost, odnosno hrvatski građani. Hvala. Sljedeća replika, Andrej Plenković. Izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Kolegice Holy vi ste u vašem izlaganju u ime kluba doista rekli niz argumenata Hvala i vama. imamo 10% udjela biogoriva u naftnim derivatima kao bivša ministrica zaštite okoliša svjesni ste da na ovakav način ovom izmjenom zakona kada se ova naknada sada pribraja ostalim trošarinama na naftne derivate mi u biti ne možemo transparentno objasniti Europskoj komisiji kako i kolike poticaje za proizvodnju korištenja biogoriva u Hrvatskoj imamo. To je činjenica koja nakon ovakve promjene zakona ostaje nejasna. Malo sam pokušao temeljem podataka koji su dostupni na stranici HROTE-a koji kaže da su u 9 mjeseci 2011. uprihodili 76 milijuna kuna poticaja za proizvodnju biogoriva u odnosu 4 lipe po litri. Ako znamo podatke Instituta "Hrvoje Požar" da zbog recesije pada potrošnja naftnih derivata i to godišnje možda čak do 5% s obzirom na ovo smanjenje sa 0,5 na 0,3 meni se čini da ćemo mi u 2013. godini u odnosu na ono što smo mogli imati po ranijoj naknadi imate oko 45 milijuna kuna manje za poticanje proizvodnje biogoriva u odnosu da je naknada ostala ista. To je nešto što ćemo u kontekstu pristupanja EU i ispunjavanju obaveza na ovaj način vrlo teško moći ostvariti do zacrtanoga cilja 2020. Hvala. Hvala i vama. Imamo odgovor na repliku. Izvolite kolegice Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega vi ovdje govorite o nečemu što nije sadržaj zakona. Zapravo mi ne znamo da li će Vlada smanjivati ovu naknadu ili neće smanjivati. I dosada je zakonom bilo predviđeno da Vlada donosi odluku do studenog tekuće tekuće godine za narednu godinu. Dakle, i sada je ustvari ista situacija. Mijenja se samo administrativno pribrajanje ovo ukupnom iznosu trošarina. Postoji još jedno pitanje koje je vrlo važno u ovom dijelu i zbog toga smatram da je nužno donositi nacionalne ciljeve za svaku godinu jer evo ga smatram da nije u interesu Hrvatske da subvencionira druga gospodarstva umješavanjem biogoriva u domaće gorivo nego da bi trebalo raditi na postupnom, etapnom pristupu da se povećava proizvodnja domaćeg biogoriva i da se za to koriste subvencije. A to nije moguće ostvariti preko noći. Nažalost ni vaše vlade nisu u ovih proteklih 8 godina donosile nacionalne ciljeve kako bi pokazale nekakav smjer razvoja u ovom dijelu. Ja se nadam da će Vlada Republike Hrvatske to promijeniti. Hvala. I zadnja replika, Branko Bačić. Izvolite. u velikoj mjeri ponovili ono što sam ja rekao u ime kluba HDZ-a, tu se u dosta velikoj mjeri i slažemo. No, ne slažemo se u onom temeljnom a to je da nakon niza nedorečenosti u ovom zakonu vi ipak podržavate osnovnu odredbu ovog zakona, a to je da ukidamo namjensku naknadu koja je bila izvorni prihod neovisnog regulatora energetskog tržišta u RH i da njegov budući rad i financiranje proizvodnje biogoriva prepuštate dobroj volji u prvom redu ministra financija. To je temeljna odredba ovog zakona. Dakle, ubuduće će o tome odlučivati ministar financija. Pa bih čak i to prihvatio iako je za mene to neprihvatljivo, ali bih vas mogao razumjeti da ne znate i drugu informaciju koja se paralelno događa sa ovom raspravom zakona, a to je da je Vlada već donijela odluku o smanjenju naknade za poticanje biogoriva u RH u idućoj godini u 2013. i to za 40% distributerima fosilnog goriva. A u isto vrijeme je i smanjila naknadu odnosno novčani poticaj ili subvenciju proizvođačima biogoriva u RH i to za negdje oko 30% i za bioetanol i za biodizel. Kažem da nema ovog drugog dijela i da je ovo samo tehnička izmjena zakona kao što ste vi rekli još bi čak mogao razumjeti ovo što ste vi iznijeli u ime kluba. Ali kad znamo da Vlada smanjuje proizvođačima i distributerima biogoriva odnosno fosilnog goriva a u isto vrijeme smanjuje naknadu i subvenciju i poticaj proizvođačima biogoriva u tom dijelu onda to je bitna razlika zbog čega mi u klubu ne možemo takav zakon podržati i mislim da je na tom tragu i vaše razmišljanje. Hvala. Imamo odgovor na repliku. Kolegice Holy izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega pa ja još jednom ponavljam i prema trenutno važećem zakonu Vlada donosi odluku o tome kako će se isplaćivati u kojem iznosu naknada za za proizvodnju biogoriva. To se nije promijenilo i vi niste u pravu s obzirom ukoliko mi usvojimo u Parlamentu ovaj zakon Vlada će ponovno morati odluku oko toga pa ćemo vidjeti da li će to biti smanjenje ili neće biti smanjenje. Ja se nadam da neće biti smanjenje, ali isto tako trebate imati na umu koji su trenutni proizvodni kapaciteti za proizvodnju biogoriva u RH i da li mi u ovom trenutku potičemo samo ono što se proizvodi u RH ili potičemo i strana gospodarstva. Još jednom ću napomenuti, mislim da je u interesu RH da razvija proizvodnju biogoriva u RH jer ćemo mi taj cilj morat do 2020. godine ispunit na ovaj ili na onaj način. Ja mislim da je za RH u interesu da sama proizvodi biogoriva a ne da 2020. godine ćemo morati možda 8% bogoriva umješavat iz vani proizvedenog biodizela ili bioetanola ili bioplina i onda za to subvencionirati druga gospodarstva. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. Sada prelazimo na replike na izlaganje kolege Ive Jelušića. Prvi se javio Đuro Popijač. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ima nekoliko stvari, zapravo puno ali neću imat toliko vremena. Rekli ste ispravno gospodine Jelušić da je proračun vjerojatno najsigurnija stvar u državi i s tim se slažem s tim što proračun naravno ima svoj prioritete. A generalno proračun je toliko siguran koliko su sigurni oni koji u njega uplaćuju, koliko su sigurni dakle i gospodarstvo i hrvatski građani svjedoci smo naravno cijele ove godine i svega onoga što ste sa tim poreznim obveznicima i učinili. Jedino vam je preostalo uz sveopći pad svih makroekonomskih pokazatelja da i nemilosrdno i dalje povećavate porezni teret kako bi popunili taj sigurni proračun. I možemo misliti što će se dogoditi s ovim prihodima kada konstatirate sljedeće godine a već jeste da će vam faliti 2 i pol milijarde kuna u proračunu i kada već najavljujete da ćete linearno smanjiti plaće za sve one koje dobiju plaće iz državnih proračuna. Tako su sigurni oni koji se financiraju iz Državnog proračuna danas. To je vaša sigurnost. Dalje JANAH, vi kao što vjerojatno znadete JANAH između ostaloga gradi spremnike za čuvanje sirove nafte i naftnih derivata. Pa i HANDA je institucija koja mora čuvati u takvim i tim spremnicima naftu i naftne derivate. Pa gdje je i što je prirodnije ako JANAF još uvijek državna tvrtka i HANDA državna agencija da posjeduje dionice odnosno vlasništvo te državne tvrtke koja gradi, koja je izgradila kapacitete za čuvanje nafte. No međutim vi još idete korak dalje, dalje, vi spriječavate kupovinu ili imanje dionica i sprijčavate osnivanje financiranje trgovačkog društva. Dakle HANDA ne može čak ni vlastitu tvrtku kćer osnovati koja bi gradila eventualno te kapacitete, ali ostajete naravno i dalje kod mogućnosti da se gradi objekt u vlasništvu agencije. Što zapravo vi hoćete reći, da onaj koji ima kapacitete, da HANDA više ne može biti vlasnik toga vjerojatno idete u sljedeći korak da vidite kome ćete prodati te dionice JANAF-a i nadoknadite ono što vam fali u proračunu a istovremeno kažete da će HANDA i dalje graditi vlastite kapacitete. Dajte se malo zbrojite. Imamo odgovor na repliku. Kolega Jelušić, izvolite. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolega Popijač, trebalo bi mi 22 minute da odgovorim na sve ono što ste rekli, a naravno da na to nemam vremena. Oko proračuna i opterećenja kao što ste rekli, opterećenje gospodarstvenika itd. ništa mi dodatno ne opterećujemo gospodarstvo niti je napravljen ikakav veći porezni pritisak na gospodarstvo nego što je bio. Al ono što jesmo napravili a to je da smo ravnomjerno opteretili, a to je da smo naplatili od onih od kojih vi niste mogli ili niste htjeli, više bih rekao ovo drugo naplatiti jer su ne znam zašto i zašto su vam bili bitni pa da ne naplatite te poreze. Dakle ravnomjerno se naplaćuje od svih podjednako a ne samo od nekih a od nekih ne. Od onih koji nisu bliski njima se naplati, a onima koji su bliski vjerojatno se nije naplaćivalo. Nadalje, je točno da smo napravili prijelaz i presing npr. na porez na dobit. Točno, jer želimo staviti i porez onima koji žive od kapitala ne samo od rada. rada. Ne treba opteretit samo rad, ako netko tko ima tri, četiri kuna plaće, mora plaćati par tisuća poreza zašto onaj koji ima dobit 10, 20 ili milijun kuna ne plaća porez na to. Zato što biste ih vi do sada štitili. Al ne mi ih ne želimo štititi. Vi to zovete porezno opterećenje, ne mi to zovemo pravednošću.

Kolega Jelušić, veli ovako da je Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata jel to moraju i građani znat umjesto da spominjemo skraćenicu HANDA, samostalna i neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata. E sad ono što je kolega Češek rekao a možda nije ovako malo glasnije bilo se čulo. Iz Hrvatske agencije za obavezne zalihe nafte i naftnih derivata 15. lipnja smijenjen je dugogodišnji ravnatelj Krešimir Baranović a na njegovo mjesto postavljen očigledno novi stručnjak koji će prema ovome što je planirano u proračunu za 2013., 2014., 2015., 2013. 700 milijuna, 2014. 484 milijuna kuna i 2015. 800 milijuna kuna iz državnog proračuna, očigledno ćemo 2014.imati neke nove izvore hrvatske izvore nafte i nećemo ih prodati Italiji kao zemni zemni plin, dakle postavljen je čelnik splitskog HNS-a, Goran Kovačević kojem i promijenjeni sam statut gdje više nije potrebno 5 godina rada i iskustva u struci nego samo 10 godina staža. Nešto slično se dešavalo i na Hrvatskoj Hrvatskoj televiziji, a to će ta smjena sve skupa koštati RH jel ovaj čovjek kao stručnjak a ima nekoliko sličnih slučajeva i u Hrvatskim vodama gdje su zasjeli neki iz SDP-a mimo struke i mimo znanja dakle koštati samo ovaj slučaj dva milijuna kuna jer će tom čovjeku koji je imao pravovaljani ugovor još tri godine

Ja sam govorio u svojoj raspravi ako ste slušali o tome kako se u 2011.trošio da ne kažem arčio novac u toj agenciji i nakon toga za nagradu trebaju tu ljudi ostati. Vi očito smatrate da treba, ne znam zašto. Zato što vam se sviđa kada netko troši nekontrolirano novce ili zato što je u HDZ-u pa vam je draži nego netko tko je u SDP-U ili HNS-u, prema tome ja ne znam zbog čega. Zbog čega vi mislite da je ta uprava trebala ostati? Zbog toga što su neodgovorno trošili novce. Pa recite to onda na glas. Prema tome ako smatramo da nešto nije dobro da neko se nije dobro ponašao dozvolite da ne može dalje ni raditi taj posao. Prema tome ne vidim nikakvog razloga u tome osim da su neki vama draži a neki malo manje draži. Hvala. Kolega Vinković je najavio povredu Poslovnika da čujemo koji članak Poslovnika. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Članak 216.jel ja nisam govorio ovdje tko je meni draži i tko mi je miliji i tko mi je mrskiji.

Vrlo brzo. I to ovaj pročišćeni koji još nije objavljen u NN a po kojem mi radimo. Dakle članak 216. Trebali ste izreći opomenu jer kao prvo je ovo stvar koja govori i omalovažava ili vrijeđa

Zoran (HDSSB)** 100 puta 7 je 700 tisuća, a ovo je dva milijuna kuna. Evo sada sam na glas rekao. Ako je istina to što ste rekli. **Batinić, Milorad (HNS)** Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima. Pa ja ću svoju raspravu počet opet sa konstatacijom da ovaj Visoki dom krši Poslovnik koji je donio sam, a to je da se raspravlja o točki dnevnog reda za koju nisu osigurana financijska sredstva. No što nam ova dva zakona donose? Ova dva zakona nam donose nova dva proračunska korisnika koja nisu postojala do sada i sada se postavlja samo jedno elementarno pitanje da li su ti proračunski korisnici u proračunu za 2013.i projekcijama proračuna za 2014., 2015.tretirani kao i svi ostali proračunski korisnici? Nisu. Jer kada pogledate pozicije Ministarstva gospodarstva i sredstva koja su osigurana za HANDA-u onda je samo 700 milijuna. proračunskih korisnika a to je sukladno Zakonu o proračunu i obveza moraju se ti troškovi raščlaniti po vrsti i po mjestu trošenja sredstava i po programu. To nije napravljeno ovdje. A zašto to govorim? Pa govorim iz razloga što nas se uporno ovdje želi uvjeriti da se ovo sve događa zbog toga da građanima ne bi otišla cijena benzina gore, što naprosto nije istina. Da ste napravili ono što je regularno Zakonom o Hrvatskim cestama i Hrvatskim autocestama i da ste zakonom definirali da ili nekom odlukom Vlade da od ovog povećanja od 20 lipa, 15 lipa po litri benzina pripada HANDA-i, a 5 lipa pripada HROTE-u onda bi mogli reći da je to to, međutim vi to niste napravili. Vi ste uredbom napravili ono što za što Vlada i ovaj Sabor nisu donijeli zakon. zakonom definirano da se uredbom mogu povisiti i smanjiti trošarine na benzin i ostale naftne derivate je rečeno zbog toga da se može intervenirati na tržištu u slučaju poremećaja cijene, a da se ne mora sazivati sjednica Sabora itd. nego da to može Vlada napraviti. Međutim mi ovdje suštinski mijenjate stvar. Mijenjate suštinski financiranje dvije neovisne agencije. Dakle od njihovih izvornih prihoda, vi stavljate u proračunske korisnike s tim da im ne definirate sigurne prihode nego čak i u zakonu kažete da će dobiti onoliko novaca koliko im bude potrebno. E sada se postavlja jedno pitanje, kako to da u 2013. i u 2015. godini HANDA-i treba 700, odnosno 800 milijuna, a HROTE-u ništa jer njega nemate u proračunu, a u 2014. ste predvidjeli 484 milijuna kuna. Dakle ovo samo pokazuje da je ovaj zakon napravljen navrat nanos. S druge strane uz puno poštovanje prema kolegama iz Ministarstva financija postavlja se još jedno drugo pitanje, kako vi možete predlagat zakon za koji su osigurana sredstva u Ministarstvu gospodarstva i za koje je nadležno Ministarstvo gospodarstva. Pa ako ste tvrdili da one amandmane, o njima ne treba raspravljat Vlada nego resorni ministar onda se postavlja pitanje kako ste vi ministru gospodarstva mogli uzet u dvorište i hapat po njegovom dvorištu. I vi ste napravili svoj dio posla, izmijenili ste Uredbu o trošarinama, međutim ove dvije izmjene zakona koje vi predlažete nemaju veze sa Ministarstvom financija nego imaju veze sa Ministarstvom gospodarstva. Ali ponovit ću, žalosno je da ste vi službeno na dopis i zahtjev matičnog odbora odgovorili da su sredstva osigurana na toj i toj poziciji, kao da mi ne znamo čitat proračun i kao da mi ne vidimo šta na toj poziciji piše. Dakle kolegice i kolege, vi na ovaj zakon, s ovim izmjenama zakona imate dvije namjere, po potrebi ako vam usfali novaca u državnom proračunu da bi zadržali deficit u nekakvim granicama ćete uzet od HANDA-e i HROTE-a novce koliko vam bude trebalo kao što ste napravili i u 2011. godini. Međutim ono što mene najviše brine, što ćete napraviti sa 25% dionica JANAF–a. O tome je govorio nešto kolega Popijač. Ako vi stvarno smatrate da onaj tko bi trebao vodit brigu o rezervama naftnih derivata u Republici Hrvatskoj ne treba imati mogućnost upravljačkih prava i mogućnost da odlučuje o razvoju u ovom trenutku jedne od najpotentnijih hrvatskih tvrtki onda je to vrlo čudno. Kome će prodati te dionice i kome je to toliko bitnije nego HANDA-i, hrvatskoj Vladi i Hrvatskom saboru da upravlja sa tih 25% dionica. da zaključim i da se ne ponavljam s onim što je kolega Bačić i kolega Popijač govorio. definitivno ste dvije neovisne agencije koje su bez obzira što je Vlada donosila odluku o visini sa koliko će poticat proizvodnju biogoriva, vi ste im oduzeli bilo kakva prava, bilo kakvu mogućnost upravljanja jer oni će ovisit o tome koliko će biti izglasano novaca u proračunu. Ponavljam, da ste im odredili da HANDA-i pripada 15 lipa, a HROTE-u 5 lipa onda bi imali potpunu financijsku samostalnost i neovisnost, radili bi svoje financijske planove kao što to rade i drugi proračunski korisnici koji imaju vlastite izvore prihoda i temeljem toga bi mogli predložiti i Vladi i Hrvatskom saboru nekakvu politiku. Na ovakav način napravili ste si samo osigurač za i tako prenapregnut proračun u 2013. godini za koji ste u ovom trenutku sigurni da se neće moći izvršiti ako onima koji su zaposleni u državnim službama ne oduzmete božićnicu, regres i ako im ne smanjite plaće za nekoliko posto. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Kolega Branko Bačić prvi. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Šukera u pravu ste, dakle ovo nije tehnička izmjena zakona kako to nama Vlada pokušava ovdje objasniti jer da je tehnička izmjena zakona onda bi 5 lipa po litri goriva koje je sada plaćao distributeri u Hrvatskoj HROTE-i, dakle Hrvatskom operateru tržišta energijom toliki isti iznos bi se uplaćivao putem trošarina u državni proračun, a a ne bi Vlada u isto vrijeme dok predlaže Sabor ovaj zakon donijela odluku da sada se taj iznos smanjuje za 40%. Ili pak s druge strane, da je to tehnička izmjena onda bi umjesto 3,46 kune koliko je sada HROTE uplaćivao po litri svakom povlaštenom proizvođaču biogoriva u Republici Hrvatskoj ostao i dalje, a ne bi ostao na dobru volju ministru financija koji će iz ubranih sredstava temeljem naplate trošarina prema svom nahođenju ili na prijedlog ministra gospodarstva koji ga ne mora prihvatiti, on upućivati HROTE-i sredstva koja će prema prijedlogu odluke Vlade biti preko preko 30% manja nego što su sredstva u 2012.godini. Dakle ovdje se ne radi o tehničkoj promjeni zakona, ovdje se bitno mijenjaju odredbe na hrvatskom tržištu energije, ovdje u bitno lošiju poziciju dolaze proizvođači biogoriva u Republici Hrvatskoj i to i ovim zakonom koji danas usvajamo će se dogoditi, a uz to ga prate i dvije odluke Vlade koje su donesene u isto vrijeme dok je Vlada ovaj zakon, odnosno Ministarstvo financija ovaj zakon pripremalo za upućivanje u saborsku proceduru. Hvala. **Zgrebec, Dragica lijepa gospođo potpredsjednice. U pravu ste kolega Bačić, baš me zanima kako će čelni ljudi HROTE-a tamo negdje 5.1., 6.1. u državnu riznicu poslat zahtjev da im se isplate plaće. Kako će čelni ljudi HROTE-a u državnu riznicu poslat zahtjev da im se plati električna energija i da im se plate neki drugi troškovi. Druga stvar, ne znam na ime čega će proizvođači biodizela planirat proizvodnju kad oni u ovom trenutku naprosto ne vide koliko HROTE novaca ima jer vi to niste stavili u proračun. Ako ste vidjeli kako izgleda proračun onda imate i programsko trošenje novca i mjesto gdje se novci troše. Kako ćete isplatiti plaće HROTE-u u 1. mjesecu, nikako, jer ga nemate u proračunu, pa čak vam je problem i za HANDA-u jer imate samo … 700 milijuna kuna. Dakle i vi ste u pravu kolega Bačić i u svojoj osnovnoj raspravi i u ovoj replici, ovo nije tehnička izmjena zakona. S ovom izmjenom zakona HROTE gubi bilo kakvu neovisnost. Netko drugi će uz odluku koliko se financira litra biodizela diktirati sva pravila. Jer gledajte, vi u proračunu tko zna kakva će bit situacija. Ako krene kresanje kresat će se i njima. Ali kad oni imaju pet lipa po litri i kad to pripada njima kao što je 60 lipa Hrvatskim cestama i Hrvatskim autocestama, bez obzira kakva je situacija u proračunu. Ono što hrvatski građani plate kad utoče litru benzina benzina ili dizela u auto tih 60 lipa završi na žiro računu Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta. One imaju svoj financijski plan koji je sastavni dokument prilikom donošenja proračuna. I u tom financijskom planu zapravo Hrvatske autoceste više nisu u konsolidiranoj bilanci. Hrvatske ceste jesu. Svaki zastupnik i svaki građanin može raspravljati kao će se ta sredstva utrošiti. Međutim, na ovakav način ne. Jer da ste vi to definirali posebno zakonom onda bi se moglo reći da ste postiglo ono što se htjelo, ali na ovakav način naprosto zamagljujete neke stvari. **Zgrebec, Dragica Ja sam sasvim siguran da bi daleko kvalitetnije raspravljali danas da smo dobili potpuni izvještaj o radu HANDA-e kao neovisne agencije. Obzirom da ovim izmjenama zakona će ona postat nezavisna ko HERA da tako kažem, izgubit će svoju nezavisnost i nevinost. Meni kao zastupniku nema tko biti miliji ili mrskiji, ali je činjenica da su pomalo ovdje čudne stvari. Ministarstvo financija predlaže izmjenu zakona. To ne radi Ministarstvo gospodarstva. Istovremeno se proračunom ne osiguravaju novci za sve vrste djelatnosti, a s druge strane Ministarstvo gospodarstva još u lipnju mijenja čelnog čovjeka. Ja ne znam da li je kolega Jelušić bio u pravu kada je govorio o određenim troškovima koje je 7 članova te agencije napravilo tijekom godine. Ali sam sasvim siguran ako je istina ono što je on rekao, da je to negdje 100 tisuća po glavi stanovnika te agencije to je 700 tisuća. A samo za smjenu čelnika HANDE iz državnog proračuna ili samih sredstava agencije će se isplatiti ne za otpremninu, nego vjerovatno i za mogući mogući sudski postupak 2 milijuna kuna. E vidite to je matematika. Znači, draže nam je postaviti politički osviještenog čovjeka, smijeniti stručnjaka i usput ako su istiniti oni navodi o 700000 kuna nekih troškova koji nisu pokriveni, ali izgubit dodatno milijun 300 tisuća kuna iz proračuna. To je jasna stvar matematike. I HANDA kao i HERA kao uostalom i sve druge agencije razno razna ministarstva i kabineti su isključivo podjela plijena unutar Kukuriku koalicije. …/Upadica Zgrebec: Hvala./… Stavimo svoje makar bili i nesposobni, a smijenimo tuđe makar bili i sposobni ili čak bili i nestranački. Da kolega Vinkoviću, vi ste u pravu da na ovoj poziciji koje je Ministarstvo financija odgovorilo Odboru za financije A822052 stoji 700 milijuna HANDA-i, onda je to raspodijeljeno za plaće toliko, za doprinose toliko, za materijalne troškove toliko, za energiju toliko, sredstva za održavanje robnih rezervi, naftnih derivata za 90 dana onda bi mi mogli govorit o ovom o čemu ste vi sad govorili. Ali zamislite za HANDA-u piše 700 milijuna, ali za HROT ne piše ništa. Za nju čak ni ne znamo. Oni su u proračunu magla. Oni ne postoje u proračunu. Ali postavlja se jedno pitanje ako smo stvarno željeli napravit ovo što se govori zašto HANDA i HROT nemaju u proračunu isti tretman kao i svi proračunski korisnici. I promjena trošarina nema nikakve veze sa ovim zakonom. Morao se promijeniti Zakon o trošarinama. I ponavljam, ako smo željeli dobro, da dobro HANDA i HROTE funkcioniraju trebali smo primijeniti sličan princip kao što je to za ceste i autoceste i njima pripada toliko i toliko novaca. Ako netko smatra da imaju višak financijski ima Vlada mogućnost kao vlasnik da sa tim viškom raspolaže na neki drugi način. Nisu oni bogom dani da njima nitko ništa ne može naredit. Oni jesu neovisni, ali ima i nad popom ima pop. Prema tome i njima netko može narediti gospodo vi ste potrošili toliko i toliko novaca, pa na kraju krajeva to se dogodilo u proračunu 2011. 500 milijuna kuna od HANDA-e je proračun u proračunu. Samo ponavljam, nije mi jasno zašto ministarstvo koje nije nadležno za to tolik tvrdoglavo inzistira na rješenjima koja naprosto nisu dobra, naprosto nisu dobra. I kad pogledate odluku Hrvatskog sabora o plutajućim ili plivajućim trošarinama onda ćete vidjeti da ona odluka Sabora se ne odnosi na ovakve stvari o kojima vi sad govorite nego isključivo za intervencije u slučaju

Evo zahvaljujem se u ime predlagatelja, svim klubovima na raspravi. Ne bih previše duljio, jer ovdje su zapravo izrečene jedne i druge stvari. Moram reći da i svakako zahvaljujem svim klubovima i klubu HDZ-a na određenim sugestijama i njihovim primjedbama. Moram samo reći da je intencija i zbog čega je ovdje tako napravljeno da Vlada predlaže ovaj zakon. Znači, ne Ministarstvo financija, ni Ministarstvo gospodarstva. Dva ministra su se budući da se radi o ovom dijelu trošarina i budući da su išle uredbe o povećanju tog dijela trošarine i ukidanju ovih naknada dogovorili da se u tom jednom paketu, zapravo budući da su te uredbe dio dio ovoga paketa tako su se odgovorili da u tome dijelu se lakše prezentiraju ti zakoni. Vlada RH je ovlastila Ministarstvo financija da prezentira ovaj zakon. Ponovo vam kažem s tom namjerom, znači bio je stvoriti model na koji način zapravo, na koji način ne doći do povećanja cijena a da zadovoljimo minimalne trošarine. Zahvaljujem. Pa kolega Lalovac ja se s vama u potpunosti slažem u ovom dijelu što govorite, međutim morate shvatiti jednu stvar trošarine regulira Zakon o trošarinama ili Zakon o posebnim porezima i vi ovdje niste povećali ili smanjili trošarinu kao što je ministar bio najavio u 5. mjesecu da će se smanjiti trošarine zbog smanjenja cijene goriva, ustvari da će se povećati trošarine, nego vi ste ovdje napravili nešto, vi ste ovdje umjesto nečega financirano na jedan način prebacili na financiranje kroz trošarine. I vi ste to naprosto morali riješiti zakonom, a ne ovom uredbom. I druga stvar kolega Lalovac vi dobro znate ako proračunski korisnik dobiva sredstva pa ne možete reći da netko tko dobije milijun kuna iz proračuna a ima jednog ili dva zaposlenog i ima nekakve sitne programske aktivnosti ima raščlanjen proračun u tančine, a ovdje je 700 milijuna kuna je samo jedna pozicija. A HROTE se nigdje ne spominje. Vi ne možete reći da ste ovdje osigurali sredstva za HROTE zato što su HROTE i HANDA dvije ako hoćete različite pravne osobe i to su dva proračunska korisnika. I vi u ovom trenutku nemate novce za HROTE, njega ne možete naći u Proračunu za 2013. godinu. Dakle, o tome se radi. A to što ćete vi ubrati nekakvih 500, 600 ili 700 milijuna više s osnova trošarina to kako ste vi postavili zakon nema nikakve veze s ovim. Vi ste HANDA-u i HROTE pretvorili u klasičnog proračunskog korisnika. Sa rashodima onolikim koliko im odobri Vlada. Jer ste na kraju krajeva u zakonu rekli ne da će dobiti onoliko novaca koliko se prikupi od trošarina nego koliko im bude bilo potrebno sredstava. Dakle, ja govorim samo o onim stvarima koje ste vi napisali, a ne koje mi izmišljamo. Prema tome, ako govorite da će dobiti koliko im je sredstava potrebno onda to više nema veze s onih 20 lipa. ja nisam rekao da vi izmišljate, ja sam samo zahvalio na vašoj konstruktivnoj i stručnoj raspravi. Ja ne znam zašto ste rekli da sam … /Upadica se Zaključujem raspravu. O prijedlogu oba zakona glasat ćemo kad se steknu uvjeti.